Господин Цонев – чл. 19. Заповядайте, ако обичате. Уважаеми колеги, искам да Ви напомня, че когато има пленарно заседание, не могат да се провеждат никакви други срещи и заседания на комисии.

Има предложение на народния представител Димитър Главчев и група народни представители за отпадане на чл. 19. Комисията не подкрепя предложението. Идентично е предложението на колегите Кадиев и Цветков за отпадане. Също не е подкрепено

Моля, списъка за проверка.

След започване на проверката са дошли: Александър Паунов,

Уважаеми народни представители, в залата има 111 народни представители, което означава,че няма кворум. Поради тази причина закривам заседанието. Които ги няма, ще им се отрази на фишовете в заплатите. Утре продължаваме в 9,00 ч.